- Konačni prijedlog zakona o poštanskim uslugama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E br. 229. Predlagatelj zakona je Vlada RH. Prijedlog akta primili ste u pretince. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Izvješća ste primili na sjednici. Uvodno obrazloženje dat će ministar pomorstva, prometa i infrastrukture gospodin Siniša Hajdaš Dončić. Izvolite ministre. Dobro večer poštovana potpredsjednice Sabora, poštovane saborske zastupnice, saborski zastupnici. Evo ukratko prezentirat ću nacrt prijedloga Zakona o poštanskim uslugama s nacrtom Konačnog prijedloga zakona. Prije svega radi se o usklađenju Zakona o poštanskim uslugama s trećom poštarskom direktivom što znači da preuzimamo pravnu stečevinu, to je direktiva iz 2008. godine. Time se uvodi potpuna liberalizacija tržišta poštanskih usluga od 1. siječnja 2013. godine istodobno sa 11 država EU koje koje to još nisu učinile ali im je također obveza dakle učiniti sa 1. siječnjem 2013. godine. Tako ću vam reći da ukupno tržište poštanskih usluga u RH podacima HAKOM-a iznosi oko milijardu i 526 milijuna kuna i da od ukupnog tržišta Hrvatska pošta dakle ima ili drži 72%. Što određujemo ovim zakonom? Određujemo neka krucijalna da tako kažemo i temeljna pitanja. Dakle ukida se isključivo pravo monopola na obavljanje rezerviranih univerzalnih poštanskih usluga, a to su bile univerzalne poštanske usluge, pošiljke do 50 grama. Zatim dijele se poštanske usluge na univerzalnu uslugu, na zamjensku poštansku uslugu i na ostale poštanske usluge s time da ću naglasiti da je obveza operatera dakle onog tko će obavljati univerzalnu poštansku uslugu da pet dana u tjednu u većini teritorija RH zapravo obavlja 95% poštanskih usluga. To konkretno znači da on mora tu uslugu obavljati u nekim malim mjestima kao što su ne znam Sv. Petar U Šumi, Ugljan, Petrovsko, Tompojevci, dakle tamo gdje postoje poštanski uredi. Na dalje način određivanja davatelja univerzalne usluge koja mora biti dostupna po pristupačnoj cijeni, dakle originalna transmisija to je …/Govornik se ne razumije./… dakle mora biti pristupačna cijena svim korisnicima na cijelom teritoriju RH dakle neovisno kao što sam rekao o njihovoj lokaciji. Isto tako ovim zakonom dajemo prava i obveze upravo bavljenja univerzalne usluge dakle našem javnom poduzeću Hrvatskoj pošti na cijelom području RH na rok od 15 15 godina s time da će HAKOM kao regulacijska agencija svakih pet godina vršiti obveznu analizu tržišta i preispitivanje stanja te usluge. Koja je onda zadaća Hrvatske Pošte, dakle prije svega kroz usklađenje da napravi sistem nazvat ću neću reć dvostruko računovodstvo nego ću reć dvojno računovodstvo što znači da mora jedno računovodstvo imati za pod navodnicima komercijalnu uslugu a drugo računovodstvo dakle koje prati isključivo obavljanje univerzalne usluge. Zašto?Zato jer će se univerzalna usluga financirati prije svega iz kompenzacijskog fonda dakle iz kojeg se isplaćuje naknada neto troškova obveze obavljanja univerzalne usluge ako taj trošak predstavlja nepravedno financijsko opterećenje dakle opet transmisija riječi …/Govornik se ne razumije./… davatelja univerzalne usluge ili HP. Također Također ukoliko kroz kompenzacijski fond dakle nije moguće i kroz ono dvostruko računovodstvo osigurati obavljanje usluge HP na teritoriju cijele RH također opet u skladu s europskom praksom predviđeno je da se sredstva osiguraju i iz Državnog proračuna RH uz primjenu pravila naravno na tu temu uz primjenu pravila o državnim potporama. I zaključno također svi drugi komercijalni operateri koji mogu doć na tržište RH njima se omogućuje pristup mreži dakle davatelja univerzalne poštanske usluge tj. HPT-u što konkretno znači da oni na bilo kojoj lokaciji gdje HP ima svoj ured, dakle taj ured mora uz naravno pravilnik koji će bit donekle u suradnji s HAKOM-om dakle mora dopustiti i toj trećoj, ili četvrtoj ili drugoj operaterskom poštanskom poduzeću ili kompaniji dakle da može vršiti poštanske usluge bilo da su konsolidirane bilo da su korisnici usluga. Zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Repliku ima kolega Ivan Šuker. Gospodine ministre, vi ste rekli jednu strašnu stvar ovdje za govornicom, da bi pošta morala voditi dvojno knjigovodstvo, pa pošta pošta već sad vodi dvojno knjigovodstvo, međutim za ovo što ste vi rekli pošta analitički mora voditi jedno i drugo i mora imati konsolidiranu bilancu. S obzirom da vi to govorite u ime predlagatelja, s obzirom da je zapisnik službeni dokument koji naprosto možda vam se omaklo, ali to je nešto što naprosto se ne smije reć.

Znači matični odbor, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskog sabora na svojoj 8. sjednici raspravio je ovaj prijedlog zakona. Ovim zakonom se preuzima pravna stečevina EU sadržana u trećoj poštanskoj direktivi čime se uvodi liberalizacija tržišta poštanskih usluga od 1. siječnja 2013. godine. Istodobno se uvodi usklađenje sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama kojima je u skladu sa zahtjevima mjerodavnih propisa EU u području elektroničkih komunikacija dodatno ojačana neovisnost, samostalnost i učinkovitost Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije zajedničkog Nacionalnog regulatornog tijela za područje elektroničke komunikacije i za područje poštanskih usluga. Ovim zakonom predlaže se izvršiti prijenos poslova inspekcijskog nadzora u području poštanskih usluga sa nadležnog ministarstva na navedeno regulatorno tijelo. U raspravi koja je održana na odboru naglašeno je da je zakon vrlo dobar, da ga treba generalno podržati i da je to na neki način točka na i te obaveza prema direktivama EU. Iznijeta je sumnja da bi u provedbi zakona moglo biti problema te da treba voditi računa o zaštiti nacionalnog operatera i s tim u vezi ukazano je na odredbu članka 16. koja daje prednost i na određeni način štiti nacionalnog operatera dajući mu priliku da osigura svoju poziciju na tržištu poštanskih usluga. Nakon rasprave na odboru odbor je sa 12 glasova za odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o poštanskim uslugama. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Prvi su na redu klubovi. U ime kluba Hrvatskih laburista-Stranke rada kolega Mladen Novak. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, uvaženi ministre, kolege zastupnice i zastupnici. Kad je u pitanju ovaj zakon kao što je i sam ministar rekao u pitanju je usklađivanje s direktivama EU pa prema tome možemo se maltene i na glavu postaviti morat će biti tako. Kolege koji bolje poznaju poštansku struku kažu da zakon sam po sebi čak je relativno i dobar uz neke neophodne izmjene, ali ono što je dosadašnja praksa pokazala nije u pitanju sam zakon nego provedba zakona što je i dosada prouzročilo ogromne probleme. Nažalost, tu rješenja se ne naziru, odnosno ima se dojam da su ta rješenja nekako još podosta daleko i da bi se moglo desiti da utopljenik prije nego što dobije onaj šlauf za spas da potone u međuvremenu. Ova direktiva dopušta i određenu slobodu vezano uz uvažavanje lokalnih karakteristika svake države, ali ono čemu ne mogu odoljeti je osvrt na općenito direktive EU. Zbog čega to govorim? Zato što kod nas je uvaženo pravila Direktiva EU rekla tako i mi se slijepo toga moramo držati. Pa onda doživimo sad situaciju da recimo njemački ministar kaže da je direktiva krivo tumačena, njemački ministar, doduše to je Njemačka, on tu snagu ima, kaže da on dok je on ministar neće se postupiti po tome i pred Europskim sudom pokrene spor i po svemu sudeći ispast će da cijela, ne cijela nego ovaj slabiji dio Europe krivo tumači određenu Direktivu EU pa smo mi kako smo inače skloni tome ispali veći katolici i od Pape i krenuli brže bolje u izvršenje neke direktive pa napravili sami sebi takve probleme da je to neviđeno. Doduše riječ je ovaj puta o željeznici. U ovom zakonu stoji, između ostalog, da neće proizaći za državni proračun nikakve dodatne obaveze, osim ako sredstva iz kompenzacijskog fonda ne budu dovoljna. Sredstva iz kompenzacijskog fonda sigurno neće biti dovoljna mada predlagač odmah kaže da ih je nemoguće prognozirati s obzirom da je ovo prva godina koja će se primjenjivati pa ćemo tako imati uz ovo sve, sve ove mjere štednje, sve ovo nedovoljno punjenje državnog proračuna ćemo sad još imati jedan dodatni udar o kojem se doduše baš previše ne priča ali je, između ostalog na odboru sam postavio pitanje da li je 5%, zašto 5% i da li je tih 5% limitirano? Znao sam unaprijed da je limitirano Direktivom EU,

isto kao što neka druga javna poduzeća moraju preuzeti takve obaveze. I onda ćemo iza toga konstatirati kako su ta poduzeća neprofitabilna, kako ne donose dobit, kako samo stvaraju gubitke, a mi smo im prije toga zakonski sve sve pretpostavili, sve usmjerili tako da oni drugačije ni ne mogu. I taman da su i što sam jedanput rekao s ove govornice da imaju sposobnosti David Copperfielda ne bi mogli izvući neki pozitivan rezultat, a kamoli ovakve kakve jesu jel činjenica je da su naše Hrvatske pošte svojim poslovnim potezima napravili isto u zadnjih par godina, toliko propusta čak možemo reći da tu ima za gospodina Bajića puno materijala, da bi se moglo svega i svačega vjerojatno naći unutra ali to prepustimo njemu.

Međutim riječ je o jednom izrazu koje u zadnje vrijeme kod nas u Hrvatskoj jako čest to je transparentnost cijene. Transparentnost cijene Transparentnost cijene znači nešto sasvim drugo. Da vi morate svoju cijenu objavit po kojoj ćete neku uslugu raditi, a onda dođe taj neko drugi i on da 10 lipa jeftiniju cijenu. Vi ste svoju morali objaviti, morali ste biti transparentni. Tako da nije to baš kada piše nešto da je transparentno nije to baš sve uvijek pošteno. Moram još jednu stvar reći koja neću na ništa aludirati, neću ništa govoriti i ukazivati prstom u nešto, ali ne mogu ne spomenut prošlost koju smo imali, a imali smo recimo da smo imali ministra mislim da se tada zvao pomorstvo, promet i veze pa iza toga završio, niste vi ne morate se odmah štrecat, pa iza toga završio kao jedan od ključnih ljudi u telekomunikacijskoj kući. Prije toga zakonska podloga je napravljena tako da vrlo lako se da protumačiti, ne znam da li to netko može dokazati ili ne može, ali nije moje da se tim bavim, da je tu moglo biti čak lagano i pogodovanja. Pa smo onda iza toga imali jednog državnog tajnika koji je isto radio u ministarstvu u istom ovom ministarstvu pa opet vjerojatno neću tvrditi ali može se to provjeriti došlo do prilagodbe nekih zakonskih propisa i pazi vraga taj isti državni tajnik završi u jednoj od ovih konkurentskih kuća HP. I taj recimo sada po medijima glasan da neće financirati HP da onih 5% mu je previše. Pa onda imali smo nema smisla da ne spomenem željeznicu, pa smo imali isto pomoćnika, ministra i državnog tajnika koji je bio u istom ovom ministarstvu i onda završio kao direktor jedne od željezničkih kompanija gdje isto sve naslućuje na to da si je lagano prilagođavao neke stvari što je nemoguće tvrditi, nemoguće reći da je sa ovog aspekta, ali netko drugi bi se s tim trebao baviti pa neka se bavi ako ima materijala za to. Jedna rečenica mi se vašeg zamjenika na sjednici odbora izuzetno svidjela i nadam se da to neće biti samo onako demagoški sada da ja to pripišem vama ne vi nama svaki puta da da se treba voditi računa i o nacionalnim interesima, u ovom slučaju zaštiti nacionalnog operatera. Taj naš nacionalni operater ima neizmjerno bogatstvo, doduše trebalo bi do sada već biti izmjerljivo i trebali su popisati svu svoju imovinu ali čito sumnjam da jesu, i bojim se da će na ovakav način kako mi to sve skupa radimo da će to ili biti devastirano pa propadati, pa otići i jednostavno biti napušteno i zapušteno naš nacionalni operater u ovih 15 godina da li će opstati, neće opstati to ćemo još vidjeti, preduvjeti su mu loši što zbog samih dosadašnjih radova svih uprava, svi ne mogu baš generalizirati pa reći svih ali većom rezultati pokazuju da su uprave dobrim dijelom doprinijele ovakvoj situaciji, bojim se da i ovdje ima u ovom prijedlogu zakona da ima prostora za dodatno uništavanje našeg operatera. I još samo jedan detalj pa završavam ipak neću do kraja, Hvala vam lijepo. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala lijepo potpredsjednice. Pa vrlo kratko. Kolega Novak je rekao za poslovanje Hrvatske pošte d.d. to možemo reći do 2013.godine, pošta se našla pred velikim izazovom i sam sam bio dio te priče tri godine. liberalizacija tržišta za Hrvatsku poštu je najveći teret jer Hrvatska pošta u to liberalizirano tržište ulazi sa 11,5 tisuća ljudi zaposlenih. jedan manji grad u Hrvatskoj. Treba osigurati 11,5 tisuća plaća i ono što je problem a što nikad Hrvatska pošta nije mogla provesti to je zatvaranje nerentabilnih poštanskih ureda jer dešava se to da se u manjim općinama, gradovima očekuje da svako mjesto to je bila tradicija i navika ima svoj poštanski ured, ne mareći pri tome na tržište koje je bilo sve nemilosrdnije. Pa onda ako imate u jednom uredu dva djelatnika to vam je oko 250 tisuća do možda i malo više tisuća kuna godišnje troška, sama isplata plaća. Taj poštanski ured duplo manje zaradi na godišnjoj razini nego što isplati za plaću. Tako da je ovaj teret liberalizacije tržišta koji mi moramo prihvatiti ustvari najveći teret za Hrvatsku poštu. I Hrvatska pošta i ovim prijedlogom zakona ni sad nije imala stopostotni udio na univerzalnim uslugama nego je raznoraznim načinima i ovi novi operateri ulazili u tržište Hrvatske pošte. Tako da to ćemo mi reći u raspravi treba staviti teret na sam onaj onaj teret što je Hrvatska pošta preuzela razdvajanjem Hrvatskog telekoma i Hrvatske pošte na dva poduzeća. Tu je Telekom danas ima 3 tisuće ili manje zaposlenih, a Pošta je ostala s 11,5 tisuća ljudi. To je najveći razlog gubitka Hrvatske pošte. Odgovor na repliku Petar po vokaciji smo prvo s tim trebali početi. Nažalost, bojim se da će se s vremenom dešavati hrvatski model restrukturiranja javnih poduzeća. To u pravilu znači otpuštanje i to masovno. I to osim što danas je 350 tisuća i još nešto nezaposlenih to će biti dodatni novi udar. Takva ista stvar se priprema i sa drugim poduzećima, i sa HŽ-om i sa HEP-om i ne znam s čim sve ne. Koji će to prihod na kraju isplaćivati i zarađivati? I za mirovine i za ne znam naknade nezaposlenima? Očito da to sve skupa nama ne treba. A što se tiče ovoga devastacije Pošte, činjenica je da smo mi uredno sve ovo vrijeme to odšutjeli i da se čak nelegalna i nelojalna konkurencija dešavala i da nije bilo adekvatne reakcije. Hvala. Klub HNS-a i kolega Petar Baranović. Poštovana gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, gospodine ministre, poštovane kolegice i kolege vi koji marljivo radite u ovaj kasni sat. U ime kluba HNS-a mogu odmah za početak kazati da ćemo mi podržati ovaj prijedlog zakona, ali naravno dopustite mi da prokomentiram neke osnovne stvari koje su vezane uz ovaj zakon. Ovaj zakon nastaje kao posljedica obveze koju je RH preuzela u sklopu pristupnih pregovora EU da uskladi svoju pravnu stečevinu sa direktivama, tzv. poštanskim direktivama, posebice sa trećom poštanskom direktivom EU koja je propisala liberalizaciju tržišta poštanskih usluga na području EU pa tako i RH naravno ima obvezu provesti iste mjere i zapravo formirati iste standarde poslovanja na području poštanskih usluga. Ono što je vrijedno za spomenuti da za razliku od mnogih drugih područja u RH postoji i Strategija razvoja poštanskog tržišta što nije baš čest slučaj kod nas i ovaj zakon stvara pretpostavke da se osigura ono što se u Europi naziva univerzalnom poštanskom uslugom da to osigura i na kompletnom području RH. Univerzalna poštanska usluga je ono što je u uvodnom izlaganju rekao gospodin ministar pružanje poštanske usluge na određenoj razini prema određenim standardima na području kompletnog teritorija RH dok kao alternativa univerzalnoj poštanskoj usluzi se i ovim zakonom propisuje, odnosno omogućava pružanje tzv. zamjenske poštanske usluge. Ovim zakonom se ukinuo dosadašnji monopol. Jednako tako propisuje se i uloga regulatornog tijela i u onom što nazivamo inspekcijskim nadzorom. Naime, dosad je inspekcijski nadzor nad pružanjem poštanskih usluga provodilo resorno ministarstvo prema odredbama ovog zakona. Tu obvezu na sebe preuzima Regulatorna agencija, odnosno tijelo, u hrvatskom slučaju to je HAKOM. Određuje se i način financiranja univerzalne poštanske usluge temeljem činjenice da ona u velikom dijelu stvara određene gubitke i razlike između rashodovnog i prihodovnog dijela iz tih razloga formira se tzv. kompenzacijski fond koji će se puniti plaćanjem doprinosa kako pružatelja univerzalne poštanske usluge tako i drugih tvrtki koje pružaju zamjensku poštansku uslugu. Predviđeno je da ukoliko sredstva za plaćanje te kompenzacije ne budu dostatna iz samog fonda se predvide i određena sredstva u državnom proračunu kako bi se mogle ispoštovati obveze koje proizlaze iz ovog dijela zakona. Ono što je malo čudno to moramo primijetiti to je da je Hrvatska zapravo tijekom pregovora isposlovala odgodu od primjene u trajanju od 2 godine pa se priključila onoj grupi od 11 zemalja EU koje su također osigurale sebi tu mogućnost da primjenom ovakvih standarda u poslovanju na području poštanskog prometa provode od 31. prosinca 2012. godine. Postavlja se pitanje zbog čega nekoliko sedmica tek a već imamo iza nas su godine u kojima se ovo moglo regulirati. Dakle to je nešto što je onako malo čudno pa smo onda u situaciji da jedan vrlo bitan zakon donosimo po hitnoj proceduri, ali što je tu je. Ova Vlada mora ispoštovati međunarodne preuzete obveze i ako nismo to napravili dosad moramo to napraviti sada. Ono što je također bitno kazati to je da se ovakvom primjenom brine o sudbini Hrvatskih pošta kao tvrtke koja ima tradiciju, koja ima svoju poziciju u gospodarstvu RH, koja je jedna od institucija hrvatskog društva i nama iz HNS-a je izuzetno drago da možemo donijeti jedan zakon koji daje veću šansu da 11 tisuća radnika zadrži svoja radna mjesta. Međutim, mi ćemo biti izuzetno zadovoljni ako praktična primjena ovog zakona pokaže da smo se zadržali u gabaritima te želje da omogućim opstanak Hrvatskim poštama i da omogućimo opstanak radnih mjesta u Hrvatskim poštama, ali ne bi bilo dobro i ne bi bili svakako zadovoljni ako bi prešle u jednu drugu zonu, a to je ako se pokaže da praktična primjena ovog zakona daje dobru poziciju Hrvatskim poštama ali eliminira bilo kakvu šansu opstanka drugim tvrtkama koje se bave pružanjem zamjenskih usluga. U tom slučaju želim naglasiti da je prema nekim našim svjetonazorima i uvjerenjima svako radno mjesto jednako vrijedno i da u našim očima postoji jednaka briga i odgovornost spram radnog mjesta djelatnika ne znam City expressa ili ovih drugih koji se bave isporukom paketa jednako nam vrijedi to radno mjesto koliko nam vrijedi radno mjesto u državnim tvrtkama. Iz tih razloga HNS je pripremila jedan amandman na članak 16.i stavak 2.kako bi što preciznije definirali što su to masovne pošiljke odnosno što to jest, a što nije univerzalna poštanska usluga, zbog toga što univerzalna poštanska usluga se i prema pravnoj stečevini EU ali i sada prema odredbama ovog zakona oslobađa plaćanja PDV-a a svi ostali vidovi poštanskih usluga imaju PDV. Smatramo da primjena ovog zakona mora ostati u granicama fer i korektnog odnosa svih aktera kada je u pitanju pružanje onih poštanskih usluga koje ne spadaju u univerzalne. Što reći? Hrvatske pošte već godinama kod pružanja usluga na pojedinim dijelovima hrvatskog teritorija zbog slabije naseljenosti, manjeg volumena posla a nekakvih fiksnih logističkih troškova za pružanje te usluge stvaraju sebi gubitke jel zapravo kao državna tvrtka osiguravaju nekakav minimalni standard pružanja te usluge građanima RH. i pravo je građana RH da na području bilo kojem području RH i na otocima i u zabitim dijelovima u kojima nema većih urbanih centara, u kojima je slaba naseljenost dobiju tu poštansku uslugu, da je dobiju i po istoj cijeni po kojima je uživaju građani u velikim sredinama gdje je poslovanje u ovom dijelu može biti čak i profitabilno. Međutim, moram izaći malo izvan teme i gospodinu ministru iskoristit ću priliku možda zlorabiti što je večeras on tu. U lokalnim sredinama nismo u cijelosti zadovoljni s načinom na koji Hrvatske pošte vode politiku i pružaju uslugu zadnjih godina. Naime, učestalo je gašenje poštanskih ureda koji su često od strane jedinica lokalne samouprave bili davani u najam za minimalne iznose, bitni su za kvalitetu života građana na tim područjima jedinica lokalne samouprave, a Hrvatske pošte ih ipak gase. Argument je naravno potpuno logičan, da se uredi gase kako bi se smanjili troškovi kako bi se izbjegli gubiti, međutim osvrnut ću se na primjer gradu Šibeniku na koji sam i kroz pismeno pitanje zastupničko upućeno gospodinu ministru skrenuo mu pažnju, a to je jedan vrlo čudan slučaj u kojem Hrvatske pošte opterećene velikim režijskim troškovima, velikim troškovima poslovanja umjesto korištenja svojih objekata umjesto korištenja svojih nekretnina i gradnje svog logističkog centra i dužnih objekata koriste privatni objekat plaćajući mjesečnu najamninu veću od 100 tisuća kuna. Vrlo je jednostavno računati da se objekat od 1300 kvadrata korisne površine moga sagraditi na zemljištu koje posjeduju Hrvatske pošte i da bi anuiteti za plaćanje kredita za gradnju takvog objekta bili manji od 100 tisuća kuna. Mene kao zastupnika u Hrvatskom saboru evo javno to govorim interesira tko je odgovoran za popisivanje tog ugovora i da li ima pravo obrazloženje za takvo nešto. Slučaj je utoliko čudniji što recimo grad Šibenik za vrlo slične potrebe je zatražio od tadašnjeg središnjeg državnog ureda za upravljanje imovinom da nam se dodijeli jedan objekata u napuštenim besperspektivnim vojarnama pa smo uložili nešto para i dobili smo jedan reprezentativni objekat koji je primjerice mogao poslužiti hrvatskim poštama za tu namjenu. Interesantno kako se nitko toga nije sjetio. Takvih objekta u Šibeniku ima još dakle postoje čitav niz mogućnosti da se spriječi godišnji trošak za plaćanje najamnine na području grada Šibenika veći od milijun kuna godišnje. I ovom priliko molim još jednom gospodina ministra da detaljno prouči taj slučaj jer ako propisujemo ovim zakonom da se u državnom proračunu osiguravaju sredstva kako bi se pomoglo opstanku državne tvrtke kako bi se sačuvala radna mjesta, ako te novce osiguravamo iz sredstava koja se prikupljaju plaćanjem PDV-a i svih drugih poreza koji plaćaju građani i poduzetništvo u RH onda bi bilo korektno Hrvatskoj Hrvatskim poštama maksimalno odgovorno gospodari, da se postupa u maniri dobrog gospodara. Također plaća se toliki najam Hrvatska je zemlja koja želi biti turistička zemlja, recimo tu univerzalnu poštansku uslugu pa ni zamjensku poštansku uslugu ne pruža tijekom srca ljetne sezone u srcu ljetne sezone u periodu od subote u 14 sati do ponedjeljka u 7 sati ujutro na području grada Šibenika u nijednom poštanskom uredu, naglašavam nijednom poštanskom uredu turisti ne mogu dobiti usluge iz područja poštanskih usluga. Gospodine ministre, i kao saborski zastupnik i kao dogradonačelnik grada Šibenika smatram da je to neprihvatljivo. Ja vas molim da autoritetom resornog ministra se potrudite da nam se iduću sezonu takve stvari ne događaju. To je praksa koja već traje nekoliko sezona i ona je za nas naglašavam neprihvatljiva. Kako god, zakon vrlo precizno definira sve, definira vrste poštanskih usluga, uvjete pod kojima se oni obavljaju, način financiranja odnosno sufinanciranja univerzalne poštanske usluge, definira odnose među tvrtkama, način kao HAKOM dodjeljuje pružatelju odnosno davatelju univerzalne poštanske usluge licencu nazovimo je tako za to, propisuje da će to Hrvatske pošte raditi idućih 15 godina, da postoji obveza svakih 5 godina tog regulatornog tijela da preispita da li postoje druge tvrtke koje udovoljavaju tom zahtjevu. U tom slučaju je propisano naravno da se provede i javni natječaj tko bi eventualno, da li bi jedna ili više tvrtki pružali takvu uslugu. On je napravljen u svim svojim segmentima vrlo korektno. Velim uz neku našu zadršku odnosno oprez da ne prijeđemo crtu dobre namjere prema i korisnicima usluga i Hrvatskim poštama koje su naš prioritetni interes, da ne prijeđemo onu crtu prihvatljivog spram ostalih pružatelja poštanskih usluga jer i oni imaju zaposlenike koji također imaju potrebu da zadrže i sačuvaju svoja radna mjesta. Mi ćemo kao saborski klub podržati ovaj zakon, a očekujemo da se ministarstvo očituje o našem amandmanu. Hvala na pažnji. Dvije replike. Poštovani zastupnik Gjurković. ono što se jasno kaže i govori o Hrvatskoj pošti, o ispoštivanju obaveza najmovima, gospodarenjem pa sam želio replicirat i ukazat da smo svjedočili prije godinu dana jednoj agresivnoj kampanji iz Hrvatske pošte kojom se uvjeravalo javnost da je u Hrvatskoj pošti provedeno dubinsko i efikasno restrukturiranje, da je stanje u državnoj tvrtci sa preko tisuću zaposlenih upravo recimo tako idilično. Tako da ova rasprava koju je ime kluba HNS-a gospodin Baranović iznio je dotaknula tu Hrvatsku poštu da mogu reći da je prije 4 godine Hrvatska pošta u biti bila uspješna u poslovanju, međutim odjednom u zadnje 4 godine moralo se pokrivat taj gubitak za izdavanje obveznica od 400 milijuna kuna koje moramo vratiti sa 7,5% kamata i to je samo pokazatelj kako se radilo uz ove napomene o najmovima primjera Šibenika, a ima ih sigurno i više. Moram reći da pozdravljam apsolutno napore ministarstva da sanira i da možemo to reći vrlo brz i efikasan način restrukturira i prilagodi Hrvatsku poštu tržišnom natjecanju i u pravom smislu riječi zaštiti nacionalne interese. Hvala. Odgovor na repliku Petar Baranović. dvije su istine. Jedna je da onaj tko pruža usluge na cijeloj području Republike Hrvatske u nekim dijelovima bilježi realne gubitke i da mu moramo naći načina kako kompenzirat. Stoga su ove odredbe ugrađene u zakon apsolutno korektne što se toga tiče. Međutim, i na ovom konkretnom šibenskom slučaju svima je nama jasno koji se bavimo ovim poslom da se nije uvijek gospodarilo manirom dobrog gospodara i da postoji jasna potreba, posebice stoga što ćemo i ubuduće novac građana i poreznih obveznika u Republici Hrvatskoj ulagati u poslovanje Hrvatskih pošta da se odgovorno gospodari i da u tom prostoru ovakvih slučajeva, ja bih to rekao obijesnog ponašanja, ovakvih slučaja obijesnog ponašanja ne smije biti. To je jednostavno tako. A što se tiče detalja oko toga raspisivanja obveznica, nisu Hrvatske pošte jedina firma koja je imala višekratna saniranja, u koju su se utrpale milijarde kuna ili stotine milijuna kuna. To je boljka državnog sektora, to je razlog zbog čega u svim onim … u kojima postoji mogućnost privatizacije privatizacija u određenoj djelatnosti dobro rješenje. naše realno trenutno stanje i objektivne potrebe građana za pružanjem ovakve vrste usluga nas ipak napućuju, a i socijalna osjetljivost spram radnika Hrvatskih pošta koji u najvećem dijelu nisu krivi zbog propusta menadžmenta, da ipak idemo u ovom pravcu i da na ovakvim na ovakvim principima gradimo budućnost poštanskog prometa, barem u neko dogledno vrijeme. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Nova replika, zastupnik Josip Borić. Hvala lijepo potpredsjedniče. Pa evo uvaženom kolegi Baranoviću moram replicirati u dijelu gdje je spomenuo amandman. Vidim da je došao na klupe i on se osvrće na ono o čemu sam jučer govorio na saborskom odboru jer mislim da je to vrlo važan članak 16. stavak 2. koji govori o univerzalnim uslugama. Mislim da je pravedan, da ide na korist Hrvatskim poštama da ide na korist javnim poduzećima, svim pošiljaocima masovnih pošiljaka i da nikoga ne diskriminira. Ukoliko se ovo na ovakav način bude prihvatilo onda ovaj prijedlog zakona gubi svoj osnovni smisao da treba omogućiti nacionalnom operateru što više mogućnosti i više prihoda. A kad govorimo o PDV-u činjenica jest da su univerzalne poštanske usluge oslobođene PDV-a u svim zemljama I ne samo univerzalne, u mnogima su oslobođene sve, sve usluge i zato su ti nacionalni operateri konkurentniji od njihove konkurencije i zbog toga opstaju i zbog toga su i dan danas u boljoj poziciji nego što je to Hrvatska pošta. I nadam se da će i Vlada, ali i ministarstvo imati razumijevanja i da neće prihvatiti ovakav oblik amandmana. Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Boriću, mislim da ne smijemo ići ni u jednu krajnost. To je razlog zbog kojeg smo napravili ovaj amandman jer univerzalna poštanska usluga nije distribuiranje masovnih pošiljki. I ako i to izbijemo kao mogućnost da se u tom dijelu uđe u tržišnu utakmicu između drugih pružatelja usluga i Hrvatske pošte onda mi jesmo dali apsolutno i totalnu prednost i onda o ukidanju monopola zapravo de facto nema nema govora. Tad jesmo dali strahovitu prednost Hrvatskim poštama i vrlo jasno, tu moramo biti iskreni smo poručili, kolega Boriću ja vas nisam prekidao, smo poručili radnicima drugih tvrtki da nemaju nikakvu šansu za egzistenciju. Možda naravno vi imate pravo na svoje mišljenje, ali ja osobno kao čovjek ne radim nikakvu razliku između potrebe radnika Hrvatske pošte i potrebe radnika DHL-a da ujutro osigura kruh i doručak članovima svoje obitelji. Mislim da u ovoj zemlji i prema Ustavu svi imaju pravo na rad i da prema ljudima moramo bit korektni. To je jedini smisao ovog amandmana, a na ministarstvu je da se očituje. cijenjene kolegice i kolege. Pred nama se nalazi još jedan prijedlog zakona koji predstavlja usklađenje sa europskom pravnom stečevinom. Naime, Prijedlog zakona o poštanskim uslugama hrvatsko tržište poštanskih usluga praktički usklađuje sukladno direktivi 2008/6 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. godine, a kojom se mijenja i dopunjuje Direktiva 97/67 EZ u vezi s potpunim razvojem unutarnjeg tržišta poštanskih usluga u zajednici. Inače to je opće prihvaćeno kao pod nazivom Treća poštanska direktiva. Svrha jasno kad je u pitanju Hrvatska i potpuna liberalizacija tržišta poštanskih usluga od 1. siječnja 2013. Na hrvatskom tržištu promjene su počele davne 1998. godine, odnosno '99. godine., '98.. Zakonski '98. i praktično razdvajanjem Hrvatske pošte i telekomunikacija na Hrvatske pošte i Hrvatske telekomunikacije. Oba poduzeća su tad u to doba imale monopolistički položaj. Hrvatske telekomunikacije su poslije i privatizirane. O tome su ponešto govorili i kolege prije mene manje ili više uspješno, a Hrvatska pošta je do danas ostala javno poduzeće u državnom vlasništvu. Ta Hrvatska pošta danas na žalost traži odgovor na pitanje kako je u pet godina izgubila trećinu tržišta i 700 milijuna kuna zahvaljujući praktički upadima drugih operatera koji su usprkos zakonu koristili područje rezerviranih usluga. Ne bi to njih toliko boljelo da je konkurencija gradila svoj biznis u primjerice teško dostupnim goranskim selima, slavonskoj provinciji ili na otocima. No, Hrvatska pošta ostala je bez tržišta u gradovima posebice u Zagrebu, a ima zakonsku obvezu još 15 godina nakon liberalizacije bit dostupna svim građanima Hrvatske od Babina Kuka do Babine Grede. Javni operater ne može na žalost birati korisnike, ali ne može bit ni troškovno operativan kao privatnici. No, to nije izgovor jasno. Najnovije spoznaje o događanjima na tržištu poštanskih usluga u Hrvatskoj pokazuju kako tih rješenja nije bilo do dan danas. Možda ta rješenja donosi upravo ovaj zakon i novo uspostavljeni kompenzacijski fond. Nacrtom prijedloga Zakona o poštanskim uslugama uređuju se sljedeća temeljna pitanja. Ukidanje isključuje i prava monopola na obavljanje rezerviranih univerzalnih poštanskih usluga, način određivanja jednog davatelja univerzalne usluge na cijelom području Republike Hrvatske, podjela poštanskih usluga na univerzalnu uslugu, zamjenske poštanske usluge i ostale poštanske usluge, te način financiranja univerzalne usluge u Republici Hrvatskoj. Naknada neto troškova obveze obavljanja univerzalne usluge koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje za davatelja univerzalne usluge primarno iz kompenzacijskog fonda. Mogućnost podmirivanja preostalog iznosa …/Govornik se ne razumije./… financijskog opterećenja iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske u slučaju da iznosi doprinosa davatelja zamjenskih poštanskih usluga i iznosa doprinosa davatelja univerzalne usluge nisu dostatni za podmirenje cjelokupne obveze financiranja nepravednog financijskog opterećenja. Omogućavanje pristupa mreži davatelja univerzalne usluge drugim davateljima poštanskih usluga konsolidatorima i korisnicima usluga, te davanje prava i obveza obavljanja univerzalne usluge usluge Hrvatskoj pošti na cijelom području Republike Hrvatske na razdoblje od 15 godina uz obvezno preispitivanje uvjeta obavljanja univerzalne usluge svakih 5 godina. Također, Nacrt prijedloga Zakona o poštanskim uslugama sadrži i odredbe koje su usmjerene usklađivanju sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, "Narodne novine" broj čime će se osigurati usklađeni nastavak rada u okviru zajedničkog regulatornog tijela za poštanske usluge elektroničke komunikacije HAKOM-a. Ove odredbe osobito se odnose na sljedeće: prijenos ovlasti inspekcijskog nadzora nad obavljanjem poštanskih usluga sa središnjeg tijela državne uprave u nadležnost regulatornog tijela HAKOM-a i uređenje postupka rješavanja sporova koji provodi HAKOM između korisnika usluga i davatelja poštanskih usluga na jednostavniji i jasniji način za obje strane u sporu. Novosti u zakonu ima više, ali mislim da je jedna od najvažnijih ustanovljenje kompenzacijskog fonda koji bi u principu trebao riješiti problem koji sam spomenuo u vezi Hrvatske pošte. Taj novo uspostavljeni fond bi se trebao financirati na način da izračuna se cjelokupnu obvezu financiranja nepravednog opterećenja i izračuna iznos doprinosa svakog davatelja poštanskih usluga iz člana 51. stavka 2. prijedloga zakona razmjerno udjelu njihovih prihoda ostvarenih obavljanjem univerzalne usluge te prihoda od obavljanja zamjenskih poštanskih usluga tako da navedeni doprinosi namire cjelokupnu obvezu financiranja nepravednog financijskog opterećenja. I tu sad dolazimo do one nepoznanice, a to je onaj dio koji se odnosi na državni proračun koji bi trebao namiriti ostatak novca ukoliko svota skupljena u kompenzacijskom fondu na ovaj način ne bude dostatna. Ali, mislim da ćemo to ipak morati ostaviti vremenu jer teško da ovog momenta možemo imati izračun, uglavnom zbog toga što je hrvatsko tržište dosad bilo poprilično neuređeno. Dakle, taj doprinos ne može biti veći od 5% prihoda davatelja zamjenskih poštanskih usluga ostvarenog od obavljanja zamjenskih poštanskih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini. I kao zaključak ono što mogu reći to je da će klub SDP-a podržati zakon. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Vidović reagirao sam zato što ste rekli ovo je stupanje na snagu ovog zakona bit će konačno liberalizacija u ovom dijelu. Konačna liberalizacija je nastupila puno prije samo što je nelegalna, ali svi za nju znamo i svi šutimo. I što je najgore od svega ona tijela koja su trebala reagirati nisu reagirala. I to je ono što je po mome sporno. Vi kažete sad imamo HAKOM koji će vršiti kontrolu. Imali smo mi i prije HAKOM-a maltene to isto tijelo samo što se drugačije zvalo bilo je Vijeće za … /Upadica Ima li rezultata od toga? Spomenuli ste odvajanje HT-a i HP-a ste naveli kao primjer, nakon toga Hrvatske pošte gube 30% tržišta. To ste spomenuli. Činjenica je da normalno da gube 30% tržišta ako je omogućena tolerirana partnerima, ne partnerima nego konkurenciji da radi ono što joj nije dozvoljeno da otima tržište na nelegalan način. A i kad ste već spomenuli podjelu HT-a i HP-a pa budimo iskreni HT je uzeo sve što vrijedi

ja sam u svom izlaganju spomenuo ako se ne varam da je Hrvatska pošta imala problem zbog toga, i ima ga još uvijek, zbog toga što je praktički prisiljena obavljati usluge na području Dalmatinske zagore, Slavonske provincije, otoka čega god, a da sa druge strane gubi tržište u gradovima. Jasno da je u gradovima puno lakše obavljati posao nego što je, puno su manji troškovi, veća je koncentracija stanovništva itd. Dakle, sa te strane ja držim da svako uređivanje donosi plus, ne može nikako biti minus. Svaki ispravak zakona u tom smislu je plus. Što se tiče treće poštanske direktive to je jednostavno stvar mislim o kojoj bi gospodin Kalmeta mogao čak bolje reći nego ja, koja je jednostavno dogovorena sa EU pretpostavljam i koju smo mi dužni provesti na kraju krajeva jer smo se dužni držati onoga kao ozbiljna država što dogovorimo sa partnerima. I treća stvar koju ste mi spomenuli je bila Da, dakle ja nisam spomenuo da je tad izgubila 30% tržišta već sam to jednostavno naveo kao činjenicu da je '98. zakonski, a '99. praktično na terenu došlo do odvajanja Hrvatske pošte i telekomunikacija. vam reći da ne poznajem baš toliko dobro poštansko tržište, ali bih vam mogao reći točno momenat u kom momentu je Hrvatska pošta izgubila svojih 30%. Hvala lijepo.

Ovaj zakon spada u one zakone koje možemo nazvati ono kako ljudi kažu drveno željezo. Dakle, s jedne strane treba treba ugasiti monopol jednog operatera državnog, dakle uvesti konkurenciju s druge strane a sve to skupa jedno u odnosu na drugo se malo kosi tako da ja mislim da ovaj prijedlog zakona koji je napravljen i koji je ovdje pred nama da je dobro uspio to izbalansirati. Mislim da je pripremljen na jedan kvalitetan način i da je ovaj prijedlog zakona ispunio svoju osnovnu funkciju, a to je daljnje prilagođavanje hrvatskog zakonodavstva zakonodavstvu EU, odnosno konkretnije usklađivanje sa poštanskom direktivom. U tom kontekstu smatram kako je dobro što se donosi novi Zakon o poštanskim uslugama koji će stupiti na snagu krajem, odnosno početkom sljedeće godine gdje ćemo imati ajde potpunu liberalizaciju poštanskog tržišta kako bi svi sudionici u tim novim uvjetima znali svoja prava i svoje obveze što dosad nije bio slučaj, ali i kod korisnika njihovih usluga stvara jedan osjećaj sigurnosti i reda. Poslovanje svih sudionika u uvjetima liberaliziranog tržišta će biti znatno drugačije, a novi zakon trebao donijeti unijeti osjećaj kako zbog toga neće doći do bezvlašća ili neće doći do raspada sistema i zato kažemo, sam rekao i na početku, smatram da je u tim uvjetima napravljen jedan dobar balans između zakonske regulative i onog dijela koji će ovisit o budućem stanju na tržištu. Dva su glavna razloga ovog cijelog postupka te liberalizacije kod nas a svakako u EU a to je uglavnom liberalizacija, cilj je liberalizacije smanjenje cijena prema krajnjem korisniku i povećanje kvalitete. Dakle, to bi trebao biti cilj ovog zakona ili liberalizacije a ujedno ne manje bitno s druge strane bi trebalo natjerati javnog operatera na nastavak restrukturiranja, na nastavak jačanje za sutra tržišnu utakmicu dakle jer više nema monopola i kad bi se to jedno i drugo dogodilo, a mislim da bi se trebalo i da se mora dogoditi onda je cilj ovog zakona ispunjen mada bit će dosta tu problema u realizaciji svega ovoga skupa jer praksa praksa u EU pokazuje da ta liberalizacija ustvari nije rezultirala efektima kako se htjelo pa se u nekim zemljama dogodilo čak i smanjenje kvalitete i neki razno razni drugi problemi tako da Europska poštanska unija uglavnom i nije zadovoljna s jednim tim procesom i nažalost malo je zakona trenutno u Europi koji funkcioniranju na način da kompenziraju rad javnog odnosno imenovanog operatere. Ima i dobrih primjera ali kažem općenito i u samoj EU odnosno u Poštanskoj uniji nisu zadovoljni međutim drugog rješenja za sad nema. Rekao sam prije da je sam zakon dobar i sad o detaljima i ne mislim sad tu raspravljati o svim tim zakonima. Ono što želim možda malo problematizirati je to da dakle znamo da imamo potpuno otvaranje poštanskog tržišta, na obavljanje rezerviranih univerzalnih usluga, nemamo više onih monopola na pismenim pošiljkama do 50 grama, prije je bilo 100 grama, da imamo definirano jednog davatelja univerzalnih usluga za cijelo područje RH i to je dobro i jedino moguće jer već je bilo ovdje rasprave da ne ponavljam, treba pismo donijeti ne znam na Silbu ili treba pismo donijeti negdje u Dalmatinsku Dalmatinsku Zagoru ili negdje u Slavoniju i itd., dakle to je jedino moguće i tako mora biti, međutim ta i takav posao jasno da nosi gubitke jer su prihodi puno manji nego što je zarada. I što ćemo sad? Dakle s jedne strane moramo osigurati svim građanima u RH da mogu dobiti pismo sad karikiram, a s druge strane taj koji to radi ima gubitak. Ovdje je to riješeno da će formirati taj kompenzacijski fond iz kojeg će se onda pokrivati ti gubici javnog operatera koji će kao što ovdje piše sljedećih 15 godina s tim da svakih pet godina će HAKOM dakle prateći tržište vidjeti da li ima netko drugi možda koji bi mogao to obavljat ili koji želi to obavljati, pa ako ima onda će raspisati natječaj što je isto dobro. E ja isto mislim da iz tog kompenzacijskog fonda neće biti dovoljno novaca. Ako bi se pošta, Hrvatska pošta dobro restrukturirala bi se dobro dalje i dalje u tom smislu razvijala, možda i hoće dakle malo ja govorim sad tu i neću reći napamet al paušalno ali za pretpostavit je da neće biti dovoljno pa i sam predlagatelj zakona je zato i stavio da jedan osigurač da tako kažem, da ako i ne bude dovoljno novaca da će se onda posegnuti državni proračun i da će iz državnog proračuna ti gubici pokriti, što je dobro jer Hrvatska pošta zapošljava 10 tisuća i 506 ljudi ne znam ni ja koliko ali zapošljavaju i ostali jasno operateri tako da svako radno mjesto treba gledati sa puno uvažavanja. Tu postoji možda bojazan što sam rekao na početku da je cilj liberalizacije, jedan od ciljeva je i to da se operatera natjera na jednu restrukturiranje, na jedno gospodarsko ponašanje, na gledanje svake lipe i kune ako ako ne mora to tako biti, ali ako uprave recimo javnog operatera znaju da imaju iza sebe državni proračun da se na njega mogu osloniti kad god to bude potrebno e onda možda neće bit toliko agilni i aktivni u ovom što bi trebao biti jedan od ciljeva ovog zakona a to je da ne ponavljam po treći puta jedna konkurentna, jedan konkurentan javni operater koji se može ravnopravno nositi sa ostalom konkurencijom. Tako da evo to je jedino ono što je po meni u ovom zakonu upitno odnosno možda nije dovoljno razrađeno ali praksa će pokazati što je. Možda se moglo ne znam napraviti to na jedan drugi način da se recimo odrade tri zone. Jedna zona da budu gradovi veliki, zatim neka srednja zona, a onaj ne znam da se određuju po županijama koje imaju jednu prosječnu naseljenost. I krajnja zona to su oni ruralni dio Hrvatske onda bi se recimo unutar te tri zone svatko tko se prijavi za poštansku uslugu u ovom slučaju ne znam drugi davatelj ili javni operater itd. dakle prijavili da hoće nositi samo u jednoj ili drugoj, trećoj zoni i prilikom fakturiranja on svojim klijentima mora između ostalog pokazati gdje je nosio svoje pošiljke kada njemu npr. HT da noćni račun on ima popis adresa i on određuje tko je nosio u kojoj zoni, a ako nosi samo u prvoj zoni mora platiti jasno razliku druge dvije zone kompenzacijski ili ako nosi u dvije zone mora platiti kompenzaciju treću zone itd. Ali dobro to je Ali dobro to je sada pitanje razrade tog članka i pitanje kako će to funkcionirati. Dakle, da ne duljim previše mislim da je ovim zakonom napravljen jedan dobar balans uvjetima u kojima moramo napraviti. Mi moramo poštivati direktive, mi ovaj zakon moramo donijeti, on mora stupiti na snagu, mi moramo liberalizirati tržište jer je to dobro i dobro je za krajnjeg korisnika i trebalo bi biti dobro za njega, ali postavlja se uvijek ovo pitanje po meni funkcioniranja tog kompenzacijskog fonda i državnog proračuna. Sve u svemu klub HDZ-a će podržati ovaj prijedlog Zakona o poštanskim uslugama s Konačnim prijedlogom zakona i samo sam htio ali nema kolege Baranovića pa mu neću kazati Hrvatska pošta je poslovala i 2009., 2010., 2011.pozitivno. ja bih volio da ona posluje i ove godine pozitivno ali sačekat ćemo kraj godine pa ćemo vidjeti.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi ministre, kolegice i kolege. Evo ovoliko nas koliko nas je ostalo još malo mi ćemo se obraćati samo stolicama, ako nas nema ovako kasno raditi. važan je ovaj zakon prije svega i za Hrvatsku poštu, a i za sve radnike Hrvatske pošte 11,5 tisuća radnika ipak treba biti briga i nas saborskih zastupnika i hrvatske Vlade, ministarstva ali i onaj dio naših ispunjavanja obveza prema EU. Ispunjavanje 3. Poštanske direktive, donošenja ovog konačnog prijedloga zakona naša je europska obveza, usklađivanje liberalizacije tržišta to je ono što stupa na snagu 1.siječnja 2013.godine. sada da ne ponavljam povijest donošenja Zakona o poštanskim uslugama i njihove prilagodbe prvoj i drugoj poštanskog direktivi. Ovo je dakle ona konačna treća koja će u potpunosti liberalizirati poštansko tržište i staviti možemo reći sve poštanske operatere registrirane u RH u ravnopravni položaj. Ono što je pomalo zabrinjavajuće, a možemo reći i žalosno Hrvatska pošta je državna tvrtka, financirala se iz vlastitog poslovanja i čuli smo od gospodina Kalmete u 2009., 2010., 2011.ostvarila je pozitivan rezultat u poslovanju i nakon izbora smijenjena je Uprava Hrvatske pošte gospodin Jukić tada predsjednik uprave je smijenjen iz neobjašnjivih razloga iako je bilo obećanje da će se ona ona javna poduzeća koja su ostvarivala dobit zadržati svoje uprave jer će se gledati na kvalitetu osoba a ne na to koja je stranka pobijedila na izborima. U slučaju Hrvatske pošte to nije bilo tako. Osobno sam i sam sudjelovao u dijelu restrukturiranja Hrvatske pošte od 2008.do 2012.i Hrvatska pošta je činila sve napore s obzirom da je imala veliki teret. Iako je državna tvrtka država pomalo nije sudjelovala kao strateški partner Hrvatskoj pošti i mi se u klubu HDSSB-a iskreno nadamo da će to od 1.siječnja biti potpuno drugačije da će Hrvatska pošta kao država tvrtka ipak naći strateškog partnera prije svega u Hrvatskoj državi. Iz izvješća Hrvatske pošte vidimo da je i do do ove potpune liberalizacije od 1.siječnja dakle još je ostalo dvadesetak dana Hrvatska pošta do sada izgubila oko 700 milijuna kuna zbog toga što je nelegalnom i nelojalnom konkurencijom izgubila oko 30% tržišta. To se prije svega tiče tu nema šta se tu skrivati poslovanju City expressa koji na određene načine nelegalnim putem i bez reagiranja H-Com-a ušla u rezervirano područje Hrvatske pošte. I ono što je također žalosno i što treba naglasiti da su i državna ministarstva i neke lokalne uprave i lokalne zajednice poslovale suprotno dakle postojećim zakonskim propisima i isporučivala rezervirano područje Hrvatske pošte preko City expressa. Jeli to bila jeftinija usluga, jel su se ta tijela institucije vodile tržišnim principom, to mi ne znamo ali znamo da je pošta koja treba isplatiti 11,5 tisuća plaća mjesečno izgubila veliki dio novca. 700 milijuna kuna nije malo novac. Ono što je također teret koji će se naći od 1.siječnja to je da će pošta će 15 godina obavljati univerzalnu uslugu pod određenim uvjetima. I ovdje sasvim sigurno mogu reći da neće biti dovoljno sredstava u kompenzacijskome fondu da se pokriju troškovi koje će Hrvatska pošta imati u obavljanju ovih univerzalnih poštanskih usluga po predviđenim zakonskim uvjetima. Tu se nemamo šta lagati tu možemo samo očekivati jedan dodatni teret Hrvatskoj pošti. Nažalost vjerojatno je otpuštanje radnika Hrvatske pošte još jedan socijalan slučaj. Hrvatska pošta 4 tisuća poštara Hrvatske pošte evo kolega Baranović nije ovdje rekao je da treba svima pružiti jednake uvjete rada. Ja sam svjedok sa su mnogi radnici City expressa, DHL-a i ostalih operatera upravo htjeli prijeći raditi u Hrvatsku poštu, jer Hrvatska pošta prije sveg osigurava svojim radnicima i kolektivnim ugovorima i adekvatnim uvjetima rada i za hrvatske uvjete sa plaćama koje su se mogle isplaćivati, a to je negdje oko 4 tisuće do 4,5 tisuće kuna plaća recimo našim poštarima. Ipak su ti ljudi koji su radili … imali plaće po 2,5 tisuće kuna i radile u pomalo neuobičajenim uvjetima. Dakle mi ovdje moramo biti spremni na potpunu legalizaciju tržišta i ovaj zakon kao takav moramo podržati. Ali isto tako očekujemo od Vlade RH da se u vremenu koje je pred nama ipak drugačije postave prema Hrvatskoj pošti i prema interesima Hrvatske pošte jer će se Hrvatska pošta zbog ovakvog prijedloga zakona koji smo mi zbog direktiva EU morali donijeti ipak naći u nezavidnom položaju, a gledajući druge zemlje Sloveniju, Švedsku, Belgiju, vidimo da je njihov jedan operater zadržao više od 90 do 99% tih univerzalnih univerzalnih poštanskih uslugama u svojoj nadležnosti. Ovdje će se dogoditi sa Hrvatskom poštom nešto sasvim drugačije i ovdje ne ulazeći da će se tu bilo kome onemogućavati pravo rada pozivamo prije svega vas ministre i Vladu da se u ovom vremenu još pomalo osvrne na ovaj prijedlog zakona i da se ovim prijedlogom zakona ne uništi nešto što je prije svega vlasništvo Republike Hrvatske. Mi smo spremni da ispunjavamo uvjete Europske unije, ali ne možemo biti spremni pod pod parolom da se svima omogući jednako pravo rada uništava jedna državna tvrtka koja prije svega je vrijedna za Republiku Hrvatsku. Ovaj amandman HNS-a isto tako ne ide u prilog Hrvatskoj pošti jer amandman da se da se …, to je amandman koji ide da se odstupajući od uvjeta univerzalne usluge Hrvatskoj pošti oduzima tržište i to je nešto što ni klub HDSSB-a neće podržati, nadam se da to neće ni ostali klubovi jer to je nešto što zaista znači sahranjivanje Hrvatske pošte i pod parolom otvaranja novih radnih mjesta, otvaranja novim operaterima mi uništavamo ono što je prije svega blago i vlasništvo našeg naroda i svih onih radnika koji strepe i njihovih obitelji koji strepe za svoje plaće u vremenu koje je pred nama i to je nešto što moramo zaštititi. Mi u ovom dijelu dakle to nećemo i ne smijemo podržati. Hvala Hvala vama. Prelazimo na pojedinačnu raspravu pa pozivam cijenjenog zastupnika Josipa Borića da iznese svoju. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Ministre, kolegice i kolege. Pa ja ću kratko, više-manje je o Hrvatskoj pošti sve rečeno. Činjenica jest da je to jedna značajna firma za Hrvatsku, da zapošljava čuli smo 11000 ljudi, a što je još važnije iako je u vlasništvu države isključivo se financira vlastitim poslovanjem, a posluje tržišno. Ja ću ovdje navesti problem koji imamo na hrvatskom tržištu pisama, a tiče se rezerviranog područja pisama do 50 grama jer je to zaista jedan specifičan primjer kojeg ne možemo naći na području čitave i mi čujemo ovdje da ide formalna liberalizacija sa 1.1., a činjenica jest da neformalnu imamo već jedno duže vrijeme. To je činjenica, a to pokazuju i podaci. Jer ta pošta bi isključivo sa svojim pravom i obvezom za rezervirano područje do liberalizacije tržišta trebala imati 100% udjela na području pismovnih pošiljaka do 50 grama. To su najinteresantnije pošiljke i tu se vrte najveći ajmo reći novci. Međutim Hrvatska pošta, čuli smo i od ministra danas, ima svega 72% na tom području, a još nismo ni krenuli u liberalizaciju tog dijela. To je taj specifiikum. Gledajući druge zemlje u Europskoj uniji sve će nam biti još jasnije. Nema nijednog davatelja usluga u Europskoj uniji koji je prepustio više od 13% tog udjela na svom području. Ne postoji. A mi smo već prije formalne liberalizacije već na 30%. Primjer Švedske u kojoj je liberalizacija nastupila '93. godine, a tamošnji poštanski operator danas još uvijek drži 89% rezerviranog područja. U Sloveniji je tržište liberalizirano 2011. godine, a ta pošta danas drži 99,6% rezerviranog područja. U Austriji je to 98%. Mi kao država koja ulazi sljedeće godine

Poljska je recimo tek također sa 1.1.2013. liberalizira poštansko tržište, a već su u Europskoj uniji gotovo 7 godina. Upravo zbog te kako je nazivamo neformalne liberalizacije ili tog čudnog dijela poslovanja koji se desio na tržištu rezerviranih pošiljaka, činjenica je da se u proteklim godinama dešavao gubitak na račun Hrvatskih pošta mjeren očito u stotinama milijuna kuna. Jer Hrvatska pošta se kažem često ovdje upotrebljava kao primjer kada treba pričati o ruralnim područjima, o otocima, kako oni to jedini rade, kako drugi to ne rade, međutim vidimo jedan amandman koji danas dolazi na klupu, koji kaže da bi trebali svi biti na neki način jednaki s time da neki rade isključivo ono što im je u interesu, a Hrvatska pošta bi trebala pokrivati i sve drugo, a ona pokriva zaista svaki naseljeni otok, svako područje jer je to njezina obveza. Hrvatska pošta ima 942 poštanska ureda, dnevno prazni preko 5000 kovčežića, a uvedena je i petodnevna dostava na čitavom teritoriju Republike Hrvatske, pokriva preko 1700 ruralnih rajona koje konkurencija nikada neće moći pokrivati. govorimo da je ovo što se do sada dešavalo na neki način bilo nepravedno prema tom javnom poduzeću koje je usprkos tome, čuli smo, protekle tri godine radio sa dobiti, unutar možda i najtežih tržišnih uvjeta od svih javnih poduzeća. I zbog toga je važan ovaj članak 16. i ovaj stavak 2., zbog toga je važno da većina u ovom Saboru ne prihvati amandman kluba HNS-a koji traže da se izbriše u 2. stavku riječi "odstupajući od uvjeta univerzalne usluge". Što bi to značilo ukoliko bi se izbrisao takav članak? Ukoliko se on briše svi pošiljatelji masovnih pošiljaka, konsolidatori, ne bi mogli sklopiti ugovor za univerzalnu poštansku uslugu. Svaki taj pisani ugovor automatizmom bi predstavljao zamjensku poštansku uslugu na koju se obračunava PDV. Za korisnike državnog proračuna, a to su sva ministarstva, to su agencije, za javna poduzeća, za lokalnu samoupravu, za poduzeća u vlasništvu lokalne samouprave itd. usluga bi bila 25% skuplja i to je ono što je važno. Jer ovaj članak nikoga ne diskriminira, ako netko misli da može radit na čitavom području Republike Hrvatske neka se potrudi, neka to radi, neka bude i jeftiniji ako može od Hrvatske pošte ali neka se poštuje zakon onako kako je dobro napisan, dobro stipuliran. Jer ne znam koji je interes HNS-a da gura ovakav amandman kad on znači manje novaca i neracionalizaciju u državnom proračunu ili potrošnju državnog proračuna jer je poznato da su usluge, univerzalne poštanske usluge oslobođene PDV-a u svim zemljama EU i u Hrvatskoj također. ne da su samo one oslobođene, nego su oslobođene i neke druge poštanske usluge i sve je to u skladu sa europskim zakonodavstvom. I zato još jedanput ponavljam u cilju je da Hrvatska pošta bolje posluje, racionalnije, da se troše sredstva Državnog proračuna. Dobro bi bilo da ministarstvo odbije amandman kluba HNS-a jer je to najbolji način da se uvede još više reda na područje koje pokrivaju poštanske usluge, a ovi koji smatraju da možda to njima ne ide u korist neka se potrude jer iskustva sa tim operaterima nisu uvijek najbolja. Možda nema smisla da u ovaj kasni sat pričamo o njima, ali mislim da svatko tko je poslovao sa nekim od tih drugih operatera zasigurno ima i poneko negativno iskustvo. Sa Hrvatskim poštama ja moram reći teško ili rijetko ili nikada. U svim vremenskim uvjetima na čitavom području Republike Hrvatske. I zbog toga je ovaj članak 16. važan i ne smije se dirati u ovakav prijedlog zakona jer je jako, jako dobar ministre. Hvala lijepo. **Baranović, Petar (HNS)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, uvaženi kolega Boriću. HNS nema nikakav interes u ovoj priči. Ono što je stav HNS-a to je da svi u ovoj zemlji imaju ustavno pravo, pravo na rad svjesni činjenice da osim Hrvatskih pošta postoje i neke druge tvrtke koje pružaju usluge čiji djelatnici također očekuje egzistenciju na osnovu obavljenih radnih zadataka i zaposlenja. Naš amandman ima jedino za cilj da eventualno spriječi eventualnu pogrešnu primjenu ovog pozitivnog zakona koji na naše veliko zadovoljstvo stvara pretpostavke za kvalitetnu uslugu uslugu hrvatskim građanima, a isto tako i za opstanak 11000 radnih mjesta u sustavu Hrvatskih pošta. Ali naglašavam, smatramo da ovu korekciju treba napraviti kako bi se izbjegla eventualna pogrešna tumačenja odredbi ovog zakona i kako se kako se ne bi desilo da se eventualno onemogući bilo kakva mogućnost daljnjeg poslovanja i drugim djelatnicima i drugim tvrtkama na ovom polju usluga. Hvala lijepo. Kolega Baranoviću, ja iz vašeg izlaganja u ime kluba na osnovu ovog amandmana imam osjećaj i dojam da želite naštetiti Hrvatskim poštama bez obzira što vi i kako vi to objašnjavate, a to nije interes, ne bi trebao biti interes ni Vlade koja je vlasnik, ne ti trebao biti interes ni hrvatskih građana. Jer vjerujem da su od svih operatera u Republici Hrvatskoj najzadovoljniji upravo sa Hrvatskom poštom. Mi a ja mislim da ni ovaj zakon koji je jako dobar, koji u svim dijelovima nikoga ne diskriminira. On ne diskriminira, nego neki nisu sposobni ponuditi bez obzira što su već dugo na području u kojem možda i nisu smjeli biti ne mogu ponuditi jednake usluge i to ne smije biti nedostatak Hrvatskih pošta. Oni svoj posao rade kako treba. Ne treba to tumačiti na taj način da smo mi protiv radnih mjesta u nekakvim drugim operaterima. Nismo, neka rade, neka traže kapital, neka ulažu pa neka određuju područja gdje će oni to raditi ali ne na štetu Hrvatskih pošta. To je jedina intencija ovog amandmana da se učini šteta Hrvatskoj pošti, a to nije interes za 11000 ljudi koji trebaju kažem svaki mjesec dobiti plaću. I ako se ovo prihvati a nadam se da neće, da ima razumijevanja u svim klubovima za ovo onda nema problema. Hrvatska pošta ima šansu da povrati velik dio izgubljenog područja kojeg je na neki način izgubila u proteklom vremenu. To je važno. Hvala lijepa. Nastavljamo pojedinačnu raspravu. Boris Blažeković, nema ga. Gubi pravo na raspravu. Damir Rilje. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre, kolegice i kolege svi koji imamo snage još uvijek ovdje slušat o onom za šta mislim da sada jedan dobar dio poštanskih radnika sluša i gleda uz televiziju. Ja bih iznio nekoliko razmišljanja o Prijedlogu zakona o poštanskim uslugama. Naime, zakon sam po sebi nije neko revolucionarno djelo, ne može ni bit. On je samo usklađivanje, jer se ovdje zapravo radi o novini liberalizacije tržišta sukladno direktivama EU, ali naravno to se mora napravit na način koji odgovara ovoj Republici, ovoj državi Hrvatskoj jer se radi o strukturnoj tvrtki koja je na žalost već dosadašnjim Zakonom o pošti jedan takav sustav i nije do kraja uplivom nadzornih tijela ni ispoštovala, a to je na području rezerviranih usluga. Prividno ovaj zakon pruža zaštitu nacionalnom operateru Hrvatskoj pošti time što joj daje status nacionalnog davatelja univerzalnih usluga na idućih 15 godina sa obavezom da sa HAKOM-om mora svakih pet godina preispitivati uvjete o obavljanju univerzalnih usluga i to je formalno produljivanje ugovora. Ovaj zakon naravno prepoznaje univerzalne usluge na koje se sada ne obračunava i ne plaća PDV što bi trebalo i ostati, zamjenske usluge koje se posebno ugovaraju sa velikim korisnicima koji šalju velike količine masovnih pošiljaka iz univerzalnog područja koje odstupaju od uvjeta za univerzalne usluge i ostale poštanske usluge. Zakon je neminovnost. On je takav u Europi, ali naše prilike nisu ni malo europske jer tamo nije bilo kršenja do sada još uvijek važećeg starog Zakona o poštanskim uslugama čijom neprimjenom Hrvatska pošta i dovedena velikim dijelom u u neprimjereni položaj jer su nadležne inspekcije, dakle HAKOM-a nije reagiralo kad su drugi davatelji usluga ulijetali u prostor rezerviranih ali i univerzalnih poštanskih usluga Hrvatskoj pošti dakle i dovodili u nepovoljniji položaj i ostvarivali gubitke. HAKOM je to utvrdio tek svojim rješenjem krajem 2011. godine. Poslovanje svih sudionika će u uvjetima liberaliziranog tržišta biti znatno drukčije, a novi bi zakon trebao donijeti i unijeti osjećaj kako zbog toga neće doći do bezvlašća i raspada sustava. I smatramo da je postignut prilično dobar balans između zakonske regulative i onog dijela koji će ovisiti o budućem stanju na tržištu. Upravo vezano za zakonsku regulativu što se prvenstveno odnosi na univerzalnu uslugu kao i dosada predstavlja uslugu određene kakvoće, dostupnu po pristupačnoj cijeni svim korisnicima poštanskih usluga na cijelom području RH čije pravo i obvezu obavljanja sljedećih 15 godina zakon je dodijelio Hrvatskoj pošti. To smatramo potrebnim naglasiti da smo mišljenja da bi država trebala i morala dati jaču potporu Hrvatskoj pošti u provođenju obveze koja joj je nametnuta. U samom zakonu utvrđuje se kako je obavljanje univerzalne usluge od interesa za RH što mislim i samu državu obvezuje na neki način da postane strateški partner Hrvatske pošte, odnosno njezin instrument u ispunjavanju te obveze što prema našim saznanjima dosada baš i nije bio slučaj. Smatram kako je krajnji nefer da se od Hrvatske pošte traži samo ispunjavanje zakonom propisanih rokova dostave, osiguravanja svakodnevne dostave ili prikupljanja pošiljaka i u najudaljenijim područjima, održavanje mreže poštanskih ureda, a pošiljke sa strane npr. državnih institucija, sudova, lokalnih zajednica i nekolicine drugih ne dostavljaju putem Hrvatske pošte već putem vlastitih dostavljača ili putem nekih drugih davatelja usluga. Točno je da se tržište otvara, ponuda i potražnja, a ponajviše cijena će učiniti svoje. Ali bez obzira na sve navedeno mislim da bi se država trebala bolje pobrinuti za ono što si je sama propisala. Naravno u ovom dijelu i Hrvatska pošta mora napraviti puno toga jer u jednom trenutku Hrvatska pošta je podigla cijenu rezervirane usluge usluge na 3,50 kn pa ju je spustila na 3,10 kn i ukinula je rabate. To nije bio nimalo korektan potez od strane Uprave Hrvatske pošte. I tada je malo država, malo regulator dakle agencija, malo inspekcija a malo Hrvatska pošta su doprinijeli onome što se kasnije dogodilo. Poštanski radnici koji pošteno rade ima ih 10690 po mojoj spoznaji očekuju zaštitu poslovanja i radnih mjesta kao i korektnu tržišnu utakmicu. No, nepoštivanjem postojećeg Zakona o poštanskim uslugama HP je svedena na 66% tržišta, a većina europskih nacionalnih operatera smo već čuli su od 90 do 100% nacionalnog tržišta i obavljaju poštanske usluge uspješno. Ovaj podatak govori o odnosima na tržištu ali i o poslovnoj politici javnog operatera. Za pet godina u uvjetima potpune liberalizacije kad se bude preispitivao tržišni potencijal tržišna snaga svih davatelja poštanskih usluga za očekivati je da se na ovakav način ako se ovako nastavi tržišni udio HP-a bude 50%, a ne 66% koliko je sada po podacima HAKOM-a. Kako je Hrvatska pošta kao javni operator upravo ta koja pokriva najveći dio tržišta poštanskih usluga, univerzalnih poštanskih usluga još uvijek na područjima na kojima se to ne isplati smatram potrebnim reći da nam ne bi smjelo biti u interesu troškove smjestiti upravo i jedino HP-u. Ako je HP tvrtka od interesa za RH nije moguće da se ovakav trend gotovo nikako ne zaštiti, da se ne pomogne HP-u. Možda nažalost nekome odgovara da se za 5 godina utvrdi da zbog loših i nagomilanih gubitaka HP operater pokriva 50% ili manje tržišta poštanskih usluga. Nije to rezultat lošeg rada radnika niti malog potencijala HP-a već je to rezultat nepoštivanja postojećeg Zakona o poštanskim uslugama dugi niz godina na uštrb HP-a i u korist davatelja usluga poput City Expressa na prvom mjestu. Uostalom to se događa već niz godina i ljudi su ukazivali na takve propuste. Moguće da sad isti ti rade u City Expressu. Tadašnja Uprava HP-a je naravno ukinula popuste za velike korisnike i povećala cijene rezerviranih usluga kao što sam već rekao. Možda i oni danas imaju takav odnos sa City Expressom. Formalno-pravna liberalizacija poštanskog tržišta u RH prije svega pred Hrvatsku poštu postavlja zahtjev da točno utvrdi i iskaže visinu štete koju je trpjela radi protupravnog postupanja kurirskih tvrtki te u postupku pred mjerodavnim sudom postigne pravedno obeštećenje. U javnosti se spominje gubitak oko 700 milijuna kuna u zadnjih 5 godina. godina. Naravno još je zaduženje od 53 milijuna eura na Zagrebačkoj burzi plasiranjem vrijednosnica. No, mislim da bi bilo važno osim članka 16. stavak 2. istaknuti i članak 46. stavak 3., dakle da pojasnim. Kad davatelj univerzalne usluge na temelju ugovora iz članka 16. stavak 2. koji govori o pošiljkama zamjenskim poštanskim pošiljkama primjenjuje posebne cijene mora poštivati načelo nediskriminacije na cijene i povezane uvjete. Tu treba izbjeći transparentnost. Zašto? Jer će Hrvatska pošta kao nacionalni operater morati objaviti cijene i onda će se pojaviti City Express i dati 20 lipa niže, a on ne mora objaviti cijenu. Prema tome, nije Prema tome, nije korektno da se konsolidatori i drugi pošiljatelji na taj način zelenaški ulijeću u prostor Hrvatske pošte. U samom članku se jasno i nedvosmisleno navodi kako se usluge iz navedenih ugovora ne smatraju univerzalnom uslugom iz čega se kao jedini zaključak može izvesti da se radi o uslugama koje se nalaze na tržištu. Ako se radi o uslugama na tržištu ne vidim potrebu nametanja obveza transparentnosti koju obvezu nema nitijedan drugi sudionik na poštanskom tržištu nego jedino davatelj univerzalne usluge ili Hrvatska pošta. To bi bilo jako dobro ministre da se ubaci ako se ikako može u zaštitu Hrvatske pošte. I kako još imam malo vremena nastojat ću ovo privesti kraju, a imam još jedno tri sata o ovome Znam da vam je ovo teško slušati, ali ljudima nije. Poštanski sustav nije spreman pripremiti se na nove tržišne uvjete i spremno ih dočekati bez tehnoloških i organizacijskih promjena. Ne može se Hrvatska pošta baviti prodajom zlata, prodajom srebra, štampanjem odnosno štamparijom iz … i prodajom osiguravajućih polica. Hrvatska pošta je oduvijek bila polufinancijska ustanova, pružala je financijske usluge ali naravno ni onaj sustav sa Hrvatskom poštanskom bankom nije bio konkretan jer se u uredima Hrvatske pošte cijena plaćala 4 puta više nego u samim uredima Hrvatske poštanske banke. Dakle osnaženje javnog operatera Hrvatske postaje ono što je bitno i za državu Hrvatsku a i kompenzacijski fond u koji će se slit najviše do 20 milijuna kuna prema sadašnjim izračunima prihoda davatelja poštanskih usluga, a to je jako malo i opteretit će se stavka državnog proračuna unutar koje će se morat predviđati daleko veća cijena za pokriće gubitaka u ovoj namjeni. Evo s ovim vas dalje neću opterećivat, hvala vam lijepa što ste imali strpljenja.

prva namjena da vam dam još prostora i vremena ali istovremeno me interesira na vašu izjavu kad ste rekli da bi trebalo ugraditi još onaj dio u zakon ministar je odmah reagirao ne. Mislim da je da je to u nesuglasju sa zamjenikom ministra koji je bio na odboru, koji je rekao da je točno, tu su još ljudi koji su bili tamo, gdje je to praktički prezentirano kao zaštita nacionalnog interesa i nacionalnog operatera. Sad mi nije jasno zbog čega unutar samog ministarstva takav nesklad i kolega Rilje mislim ipak ste vi dio vladajuće koalicije, možda ste bolje informirani oko toga.

poštovane saborske zastupnice i zastupnici. Predlagatelj dakle Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture kroz uvažavanje treće poštanske direktive i kroz uvažavanje treće poštanske direktive uz konstantne i kontinuirane da tako kažemo konzultacije sa Europskom komisijom i osobno smatram da smo predložili jedan kvalitetan zakon koji uvažava činjenicu da Hrvatska pošta ima 942 poštanska ureda, da svakodnevno opslužuje 5 tisuća poštanskih sanduka, da reć ću gotovo svakodnevno ima dostavu na svaki otok, brdo, breg, planinu sa propisanom kvalitetom, s nemogućnošću biranja korisnika kao ni zapravo sa nekim izborom poslovne politike. I upravo smo kroz ovaj zakon pokušali maksimalno, naglašavam maksimalno što je i dozvoljeno i uz konzultacije sa Europskom komisijom zaštititi Hrvatsku poštu a sa druge strane omogućiti liberalizaciju. Hrvatska pošta će inače u utorak, dakle u 10 sati imati nazovimo to prezentaciju Plana neću reć restrukturiranja nego sljedećeg petogodišnjeg plana razvoja poznato svima zapravo da ona gubi ono svoje core tržište i da mora naći kao i većina pošta s kojim se može uspoređivati u Europi, mora naći određen dio zamjenskih prihoda ali o tome više u petak. Cijenjeni zastupnik gospodin Kalmeta spomenuo je jedan prijedlog o podjeli Hrvatske na tri područja. Razmišljalo se i o tome no međutim ponovno da tako kažemo u konzultacijama s EK to je nemoguće jer na jednom području može biti samo jedan davatelj univerzalne usluge pa bi se dogodilo vjerojatno da svi žele ići na područje u tom trenutku Grada Zagreba al razmišljalo se o tome. I zaključno, da upotrijebio sam kak se zove ako gledamo čisto ekonomski jedan krivi ekonomski termin zapravo računovodstveni što je gospodin Šuker dobro primijetio, dakle primijenio sam dobule entry book keeping ili dvojno računovodstvo umjesto zapravo acouting separations ili obveze računovodstvenog razdvajanja i to je točno, no to se moglo možda malo ljepše reć znate onim lijepim riječima zapravo je suština života. Molim? Ne,ne računovodstveno izdvajanje ispravan prijevod riječi, samo sam dakle u lijepim riječima je suština života. Zahvaljujem ministru. Rasprava o tekstu zakona je zaključena. Glasat ćemo kad se stvore uvjeti za to.